Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, ще представя на Вашето внимание Проект за програма за работа на Народното събрание 27 февруари – 1 март 2019 г.: „1. 2019 г.: „1. Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно инвестиции и перспективи за икономически растеж на българската икономика. Вносители са народните представители Даниела Савеклиева и Делян Добрев на 22 февруари 2019

февруари 2019 г. – точка трета за четвъртък, 28 февруари 2019 г. 8. Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз 2019 г. Вносител е Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове – точка четвърта за четвъртък, 28 февруари 2019 г. 2019 г. 9. Изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно напредъка по изграждането на автомагистрали и скоростни пътища в България. Вносители са народните представители Александър Ненков, Атанас Ташков и Георги Динев на 22 февруари 2019 г. точка пета за четвъртък, 28 февруари 2019 г. 10. Законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Вносител е Министерският съвет на 18 февруари 2019 г. – точка първа за петък, 1 март 2019 г. 11. Изслушване на министъра на здравеопазването на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно въвеждането на системата за верификация на лекарствените продукти в България съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2016/161

Постъпили законопроекти и проекторешения 20 – 26 февруари 2019 г.: Проект на решение за попълване на Комисията по икономическа политика и туризъм. представител Искрен Веселинов и група народни представители. Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения, изменено с Решение на Народното събрание от 12 октомври 2018 г. Вносител е народният представител Ирена Димова. Разпределено е на Комисията по земеделието и храните. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност. Вносител е Министерският съвет. Водеща комисия е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по правни въпроси, Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика и туризъм. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по околната среда и водите.

е постъпил Указ № 35 на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 14 февруари 2019 г. Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по правни въпроси да докладва пред народните представители Указа на президента и мотивите към него. На 25 На 25 февруари 2019 г. в Народното събрание е постъпил препис от Решение № 2 от 21 февруари 2019 г. на Конституционния съд

към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.), изменено с Решение на Народното събрание от 12 октомври 2018 г.

към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77

№ 954-02-6, внесено на 21 февруари 2019 г. от народния представител Ирена Димова и група народни представители.“ Комисията по земеделието и храните проведе извънредно заседание на 26 февруари 2019 г., на което обсъди цитирания Проект на решение.

господин Петър Вутов – директор на дирекция „Поземлени отношения и комасация“, госпожа Лилия Стоянова – началник-отдел в същата дирекция, и госпожа Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“; представители на неправителствени и браншови организации. Проектът и мотивите за него бяха представени от народния представител Десислава Танева. Проектът за решение е внесен във връзка с одобрен от Министерския съвет и предоставен на Народното събрание Доклад на министъра на земеделието, храните и горите. Докладът е относно Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г., изменено с Решение от 12 октомври 2018 г. С цитираното решение като т. 1 на министъра на земеделието, храните и горите е възложено в срок до 31 декември 2017 г. да внесе в Народното събрание доклад, включващ анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи и стратегия за управление и развитие на поземлената собственост. Анализът и стратегията са внесени в определения срок. В решението като т. 2 е предвидено в 10-месечен срок от приемането на Доклада по т. 1, министърът на земеделието, храните и горите да изготви и след необходимото обществено обсъждане да внесе проект на единен законодателен акт, уреждащ поземлените отношения в земеползването, свързани със собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България. Съответно Министерството на земеделието, храните и горите представи на заседание на Комисията, проведено на 10 октомври 2018 г., Проект на закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи. След проведеното обсъждане, първоначално заложеният срок беше удължен до 28 февруари 2019 г. с решение на Народното събрание. Целта на удължаването беше да се разшири обхватът на Законопроекта, като в него се регламентират всички въпроси, свързани със собствеността върху земеделските земи, с арендните отношения и с опазването на селскостопанското имущество, като по този начин се предложи организирана и последователна уредба на поземлените отношения в страната. В тази връзка Законопроектът е преработен от Министерството на земеделието, храните и горите, публикуван е за обществено обсъждане и е изпратен за междуведомствено съгласуване. В рамките на процедурата по обществено обсъждане по него са постъпили голям брой противоречиви становища както от браншови организации, така и от граждани. Основните бележки са свързани с възпроизведени в Законопроекта текстове от действащата нормативна уредба, които са основно от Закона за арендата в земеделието, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за собствеността, Закона за задълженията и договорите и Закона за опазване на земеделските земи. Предвид изложеното в Министерството на земеделието, храните и горите е проведена работна среща с браншовите организации, на която от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи са предложили да бъде изцяло отменено Решението на Народното събрание, в което като срок за внасяне на Законопроекта в Министерския съвет е определен 28 февруари. От Асоциацията на земеделските производители в България и от Националната асоциация на зърнопроизводителите са предложили да се създаде работна група с участието на всички заинтересовани страни, която да обсъди поземлените отношения в страната, и в условията на широк обществен дебат да подготви единен нормативен акт, адекватен на съвременните социално-икономически условия. В тази връзка са настояли да бъде предложено на Народното събрание срокът 28 февруари 2019 г. да бъде удължен с най-малко шест месеца. В хода на заседанието представителите на браншовите организации отново представиха аргументите си за удължаване на срока за изготвяне и представяне на Законопроекта. От Българската асоциация на собствениците на земеделски земи припомниха, че Законопроектът касае конституционно установените и защитени права на гражданите, каквото е правото на собственост, която е неприкосновена. Затова според тях е непродуктивно поставянето на срокове за регламентиране на цялата материя. Народният представител Петър Петров отбеляза, че и новият срок няма да бъде достатъчен за разработването на Законопроекта, и предложи гласуването по решението да бъде отложено до завръщането на народните представители от парламентарната група на „БСП за България“ в пленарната зала. От парламентарната група на „Движението за права и свободи“ изразиха убеждението си, че постигането на консенсус между всички заинтересовани страни е невъзможно предвид взаимоизключващите се интереси и различните възможности на отделните субекти. Според тях при разработването на Проекта освен баланс следва да се търси възможност за постигане на по справедлива регулация на отношенията, свързани със собствеността и с ползването на земеделските земи. Също така отбелязаха, че при разработването на Законопроекта Законопроекта е важно да залегне цялостната концепция на държавата за това какво земеделие следва да бъде развивано в страната ни. След проведените разисквания и проведените гласувания Комисията по земеделието и храните с 11 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.),

Заповядайте,

от 13 юли 2017 г. на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите

на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.), изменено с Решение на Народното събрание от 12 октомври 2018 г. (ДВ, бр. 85 от 2018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

който да регламентира цялостно поземлените отношения в Република България, както и да Ви запозная с детайлите, свързани с обстоятелствата, които налагат удължаването на срока, в който да бъде цялостно преработен, представен в окончателен и очакван вид в Министерския съвет и впоследствие, както знаете, в Народното събрание. Във връзка с разискване по питането, № 754-05-33, от 13 юли 2017 г. на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения

който да включва анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването, както и стратегия за управление и развитие на поземлената собственост в България. Съгласно това решение в 10-месечен срок от приемането на Доклада и след необходимото обществено обсъждане министърът следва да внесе в Народното събрание проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването, относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България. Целта беше с този акт да се гарантира защита на земеделската земя като национално богатство и да се създаде основа за устойчиво развитие на земеделието, да се предложи организирана и последователна уредба на поземлените отношения, както и да се преодолеят недостатъците и фрагментацията на настоящата регламентация, да се даде цялостна достатъчна и оптимална регулация, съобразена с актуалните нужди на обществените отношения в страната. Анализът и стратегията са внесени в Народното събрание на Република България на 28 декември 2017 г. Във връзка с изпълнението на това решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. Министерството на земеделието, храните и горите е изготвило Проект на закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи, който беше публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството

обединени Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, с изключение на частта, касаеща възстановяване на собствеността, Законът за опазване на земеделските земи, правилниците за тяхното прилагане и отделните наредби към тях.

становищата са отправени бележки, че в Законопроекта са включени редица разпоредби, които нямат характер и съдържание на трайна уредба, подлежаща на включване в законови разпоредби, например разписване на административни процедури, тръжни процедури и други, които следва да се обособят в подзаконов нормативен акт, като Правилникът за прилагане на закона или съответните наредби, тъй като подзаконовите нормативни актове уреждат по-динамичната материя на обществените отношения от законовата, подлежат на по-честа промяна и отмяна, която не следва да засяга законовите разпоредби. Освен това в становищата се посочва още, че Законопроектът е в противоречие с изискванията на чл. 10 от Закона за нормативните актове, съгласно който обществени отношения от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни акта от една и съща степен, а обществени отношения, които спадат към област, за която има издаден нормативен акт, както в случая е Законът за собствеността и ползването на земеделските земи и Законът за опазването на земеделските земи, се уреждат с неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен. В резултат на проведеното обществено обсъждане и съобразно приетите становища от междуведомственото съгласуване Законопроектът е преработен от Министерството на земеделието, храните и горите. Впоследствие по покана на Комисията по земеделието и храните Законопроектът беше подробно представен на заседанието на Комисията на 10 октомври 2018 г. В хода на дискусията по основните положения на Законопроекта народните представите отчетоха големия обем свършена работа, но констатираха, че обхватът на предоставения законопроект значително се различава от обхвата, посочен в Решението на Народното събрание от 19 септември 2017 г. Беше подчертано, че липсват текстове, които да уреждат собствеността върху земеделските земи като начин на придобиване, разпореждане и управление и особено предвид наказателната процедура срещу страната ни, свързана с правото на чужденците да придобиват собственост върху земеделски земи. тази връзка допустимите за Европейската комисия ограничения по отношение на нейното придобиване следва също да намерят място в Проекта. Колегите също така подчертаха, че Законопроектът следва да урежда всички форми на поземлените отношения, включително рентните. Освен това всички ние бяхме единодушни, че следва да бъдат актуализирани и нормите, свързани с опазването на селскостопанското имущество предвид напълно променения модел на обществени отношения и невъзможността съществуващите норми да бъдат прилагани. В тази връзка в хода на заседанието на 10 октомври всички народни представители се обединихме около становището да бъде удължен срокът, в който министърът на земеделието, храните и горите следва да представи проекта на единен законодателен акт, който да бъде съобразен с направените бележки от народните представители. Съответно беше предложен Проект на решение, с който Решението на Народното събрание от 19 септември 2017 г. беше изменено, като се предвиди след необходимото обществено обсъждане министърът на земеделието, храните и горите да внесе в Министерския съвет проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България в срок до 28 февруари 2019 г. Това решение беше гласувано в пленарната зала на 12 октомври 2018 г. В изпълнение на това решение на Народното събрание, Законопроектът отново е преработен от Министерството на земеделието, храните и горите, като в него са включени нови текстове по отношение на собствеността на земеделските земи, като по-голямата част от действащите текстове от Закона за арендата в земеделието, както и нови текстове, свързани с опазването на селскостопанското имущество, които регламентират отношенията по начин, съответстващ на актуалните обществено-икономически условия. за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи е публикуван за обществено обсъждане на 17 декември 2018 г. с дата на приключване на процедурата 16 януари 2019 г. и е изпратен за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. В процедурата по обществено обсъждане са постъпили голям брой противоречиви становища от граждани и от редица браншови организации, отново касаещи предимно текстове от действащата нормативна уредба. Основните негативни бележки са свързани с действащи текстове на Закона за арендата в земеделието, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за собствеността, Закона за задълженията и договорите и на Закона за опазването на земеделските земи, които са възпроизведени в Законопроекта. В тази връзка на 25 януари 2019 г. в Министерството на земеделието, храните и горите се проведе работна среща с представители на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи, с Асоциацията на земеделските производители в България и Националната асоциация на зърнопроизводителите, които са едни от най-големите представителни браншови организации в сектора. На срещата всички се обединиха около становището, че тъй като Законопроектът засяга широк кръг обществени отношения, то следва да се проведе по-широк обществен дебат в рамките на по-дълъг период от време, за да могат да бъдат прецизирани всички предложения и предложени текстове. Ето защо министърът на земеделието, храните и горите е представил в Народното събрание Доклад, внесен в Министерския съвет с писмо № 03-123 от 11 февруари 2019 г., който е разгледан и одобрен на оперативно съвещание на Министерския съвет, проведено на 13 февруари 2019 г. В този доклад в най-общ порядък са изложени посочените вече обстоятелства, поради които министърът на земеделието, храните и горите предлага да бъде удължен срокът за внасяне на Законопроекта в Министерския съвет. Уважаеми госпожи и господа народни представители, във връзка с по-широкия кръг обществени отношения, които следва да бъдат уредени, предлагам на подкрепим приемането на Решение за удължаване срока за внасяне на Законопроекта в Министерския съвет до 31 декември 2019 г. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Димова. Уважаеми народни представители, има ли реплики към изказването? След представянето преминахме към разисквания по Доклада. Това беше изказване на един от вносителите на Проекта за решение. Процедурата предвижда възможност за реплики. Има ли реплики? Не виждам желаещи. Други изказвания? Заповядайте, господин Райков. АНДРИАН РАЙКОВ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

от едни от най-големите представителни браншови организации в областта на земеделието по време на проведената работна среща, организирана от Министерството на земеделието, храните и горите на 25 януари 2019 г. На посочената среща всички участници са изразили позицията, че изготвянето на законодателен акт от такъв ранг, засяга много и сериозни обществени отношения. При неговото изработване трябва да се търси баланс между интересите на всички собственици и ползватели на земеделски земи, независимо дали те са малки, или големи. В тази връзка от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи дори са предложили да се отмени Решението на Народното събрание, в което 28 февруари е определен като срок за внасяне на Законопроекта в Министерския съвет. Асоциацията на земеделските производители в България и Националната асоциация на зърнопроизводителите са били единодушни, че следва да бъде сформирана нова работна група с участието и на експерти – представители на бранша, на която да бъде предоставен достатъчно дълъг срок, в който да обсъди съществуващите поземлени отношения в условията на още по-широк обществен дебат, както и да подготви нов проект на закон с участието на всички заинтересовани страни законопроект, който да е адекватен на съвременните социални и икономически условия в страната. Участниците в срещата са се обединили около идеята да се предложи на Народното събрание да бъде променен срокът 28 февруари 2019 г., като същият бъде удължен най-малко с шест месеца. В резултат на тази среща министърът предлага в своя доклад компетентната парламентарна комисия да се запознае със становищата и коментарите от извършеното обществено обсъждане и от междуведомственото съгласуване на Проекта на закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи, като предлага да бъде удължен срокът за ново обществено обсъждане и изготвяне на нов законопроект. В тази връзка, колеги, и предвид необходимостта от търсене на баланс на интересите на гражданите – собственици и ползватели на земеделски земи, както и браншовите организации в сектора, Ви призовавам да подкрепим предложения Проект на решение за удължаване на срока до 31 декември 2019 г. за изработването и представянето в Министерския съвет на единен законодателен акт, уреждащ поземлените отношения в Република България. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Райков. Има ли реплики към изказването на господин Райков, който е един от вносителите на Проекта за решение?

Смятам, че това решение, което в момента обсъждаме, е от изключителна важност за работата ни като Народно събрание. То е от изключителна важност за функционирането на българската икономика,

„браншови организации“ или „браншова организация“ само с „организация“ или „организации“, защото в България няма браншови организации. Има сдружения, които са сложили в името си „браншови организации“, но те не са браншови организации. Няма такова нещо и предлагам тези думи да бъдат заменени, тъй като в България няма Закон за браншовите организации и няма процедура, по която да се сформират браншови организации, а всички те

и те казали, че имало нещо: „Дайте, ние сме браншови организации, да отмените решението, което сте взели преди.“. Искам да Ви информирам, че следя този процес, тъй като той е много важен. Аз съм работил много години в тази система и ми е ясно за какво става дума. Искам да Ви кажа, че приемането на този закон трябваше да стане още преди десет години и тогава щяха да се избегнат много от несполуките, които имаме в нашето земеделие, и най-вече демографските последствия, които са следствие от тези несполуки. практически имаме една ненормална обстановка по отношение на собствеността на земята, по отношение на стопанисването ѝ, по отношение на ползването ѝ, защото ние сме уникалната държава в цяла Източна Европа, която не направи прехода от обществената собственост към частна, така както го направиха останалите страни от Източна Европа. Като държава ние направихме огромна грешка, започвайки започвайки да правим това, което в Мексико е продължило 35 години без успех, и до ден днешен ние знаем, че там има такива въстания на хора, които не са доволни от реформата, направена по същия начин, както в България раздаването на малки парченца земя на населението, съответно и противопоставянето му. Искам да поздравя Комисията по земеделието, храните и горите, която положи много усилия в изготвянето на Закона. Още в предишния ѝ състав тази комисия работи много здраво и усърдно с бившето Министерство на земеделието и храните и в края на 2016 г. – сега обърнете внимание на датите и на годините, които ще Ви кажа – през 2016 г. беше изготвен Проект за поземлен кодекс, който трябваше да обхване абсолютно всичко това, което сега ни предлагат, че трябва да продължи да се разглежда до края на 2019 г. Казах Ви – в края на 2016 г. всичко това беше готово, беше дадено на експертни групи, които се занимаха и много добре разработиха този кодекс. Новият състав на Министерството на земеделието и храните реши да не продължи работата на предното министерство, а да започне да се занимава на парче, в резултат на което се стигна и до това решение на 19 септември 2017 г. – аз бях в тази зала

Това беше пълен абсурд и аз тогава от тази трибуна казах, че този срок е абсурден и, че това преработване на Кодекса от 2016 г., съответно на новонаправените предложения и разработки, изисква не повече от два-три месеца. или иначе Народното събрание прие Решение и в края на септември, началото на октомври, ние разбрахме, че Министерството на земеделието и храните не е свършило абсолютно нищо през 2018 г. Нищо не е свършило! Представете си, то се позовава в по-късните свои документи, които видях, на председателя на Комисията по земеделието. Председателят на Комисията по земеделието бил внесъл нови предложения – това не са нови предложения. Напротив! Аз бях на това заседание и цялата Комисия взе решение по този въпрос. Така беше, а не на председателя на Комисията му скимнало нещо в последния момент – нищо подобно! Тогава Комисията даде четири месеца срок на Министерството на земеделието и храните да си свърши работата и то я свърши в началото на януари – на 8 януари министър-председателят Бойко Борисов внесе документ, който трябваше да бъде разглеждан. В този документ се казваше, че всичко, което е било необходимо, е направено. Всичките промени, включително и Законът от 45 години, уважаеми колеги… В България в момента Законът за опазване на селскостопанската собственост е от 1974 г. Този закон абсолютно спъва развитието на нашето земеделие – то продължава да лети в пропастта. Пропаст за мен е това, че вече има около 500 села, заличени от картата на България че има още 700 с по двама или трима души. Просто сегашната законодателна система ни води нататък. след като ние в началото на месец януари сме уверени от министър-председателя, че всичко е налице, вчера, по спешност казват: абе, дайте да увеличим с една година срока, защото това, което Ви е казал Бойко Борисов, не е вярно. Така излезе вчера. Аз слушах и не можех да повярвам на ушите си, че министър-председателят ни е заблудил на 8 януари и че ние сега трябва да удължаваме срока Искам да Ви кажа, че след като е внесено това предложение, то ще бъде гласувано. Трябва да Ви предупредя обаче, че това ще бъде със сериозни последствия за нас, най-вече хората от управляващата коалиция. Ние няма как да обясняваме на земеделските производители тези проблеми – вчера пак ни занимаваха с проблеми, свързани със собствеността, с ренти, аренди и така нататък. Ние няма какво да обясняваме на хората, те ще ни емнат още утре. още утре. С това гласуване за една година удължаване – аз оттук мога да Ви кажа, че няма да бъде спазен срокът 31 декември 2019 г. Някъде около 18 декември тази година ще ни бъде поискано ново удължаване поради други настъпили обстоятелства, защото няма политическа воля у по-големия наш партньор за решаване на този изключително важен въпрос. Той засяга цяла България! Аз съм много доволен от един представител на опозицията, когото имах възможност да слушам още 2007 г. в Бургас – тогава беше заместник-министър, който каза, че това, което в момента ние отхвърляме, е малката конституция на поземлените отношения в България. Имайте предвид, че

И сега ние приемаме решението на едно министерство, което не се е справило със задачата си за 15 месеца, на едни сдружения, пак повтарям, това не са браншови организации, това са едни сдружения, които са се събрали и казали: абе, ние искаме да се увеличи с една година, защото не ни е изгодно. Искам да уверя депутатите от ГЕРБ и господин – нашия колега Емил Димитров – Ревизоро, който в момента ми е обърнал гръб, че е много важно да се отнесем сериозно към този закон, нищо че сме приели „до 31 декември“. Нека да помислим отново като Народно събрание час по-скоро да се приеме този Поземлен кодекс, защото, аз пак казвам, и съм много доволен от тази формулировка, че ние всъщност отлагаме приемането на малката конституция, която трябва да уреди отношенията в България между собствениците, между тези, които обработват земята на общините, на собствеността. В момента не може да се развива. Аз се срещам със селскостопански производители, които си унищожават малко – примерно по 40, по 50 крави, унищожават си стадата, защото няма как да вземат тази земя, която им е забранено да вземат по закон от времето на социализма. Забранено е на частни лица да вземат общинска собственост!

отиване на едно монокултурно производство, нехарактерно за България. Срамно е България да произвежда пшеница и ечемик. Срамно е! Хората, като ни видят, ни се смеят за тези некадърници, които върху земя, на която трябва да произвеждат плодове, зеленчуци, да имат модерно оранжерийно земеделие, върху тази земя тези глупаци да отглеждат пшеница и ечемик?! ечемик?! Много Ви моля – аз нямам възможност да въздействам върху мнозинството, защото, както Ви казвам, моят колега продължава да гледа назад, не го интересува, и от нашата група също нямаме голям интерес, но обръщам внимание на комисиите, че това, което правим в момента, е срещу интересите на

защото няма браншови организации. Няма такова нещо! Има неправителствени организации, които са сложили в името си „браншови организации“. Няма такова нещо!

Благодаря Ви, разбрахме Вашата идея. Има ли реплики? Заповядайте, господин Димитров.

да дадем възможност – той ме спомена, аз му давам възможност три минути да доразвие своята теза и да ни убеди в тезите, които има, за да може да го подкрепим. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Има ли втора реплика?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

страни. Бих искал да Ви запозная с мнението, изразено от Националното сдружение на общините в Република България. След проведено допитване до общините, при което са били запознати с представения за обществено обсъждане Законопроект, Националното сдружение на общините в Република България изказа своята тревога във връзка с промените в Законопроекта за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи, предложени за повторно съгласуване на портала на обществените консултации. Според тях доработеният законопроект се отдалечава от първоначално заложените цели, осъвременяване на поземлените отношения, а именно да въведе „уредба, която да преодолее недостатъците на досегашната регламентация чрез систематизиране на материята и въвеждане на нови норми, които отразяват актуалната обществено-икономическа ситуация в страната“. Те предоставиха своите принципни коментари и предложения по текстовете на Законопроекта, а именно по отношенията на така наречения „остатъчен“ поземлен фонд. Според Националното сдружение на общините по отношение на общинската собственост Законопроектът се отклонява от изискванията на чл. 140 от Конституцията, не държи сметка, че общинската собственост е самостоятелна и ограничава необосновано общините при упражняването на правото им за собственост върху земеделски земи от „остатъчния“ поземлен фонд и другите имоти, които регулира. Член 140 от от Конституцията изисква общината да упражнява правото си на собственост в интерес на териториалната общност. Конституцията разглежда общината като единна социално-икономическа единица, в която се осъществява местно самоуправление. Утвърждава се единен подход от общинския съвет и кмета на общината към упражняването на правото на общинската собственост, в това число върху земеделски земи, съобразено с общия интерес на общината като териториална общност. В тази връзка според Националното сдружение на общините в Република България особено неприемлива стъпка са допълненията по отношение на остатъчния поземлен фонд. Вместо по общоприложимия законов ред за тези земи отново се залага „особен режим“,

От Сдружението на общините настояват да се отменят – а с Преходните и заключителните разпоредби на Проектозакона това така и не е направено, онези разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, които ограничават правото на общините да се разпореждат със земите по чл. 19 от него. Според тях е противоконституционно да се отменят права на общинските съвети, както е цитирано по-горе. Местните власти продължават да настояват земите от така наречения „остатъчен фонд“ да се ползват за изпълнение на проекти по уедряване на земеделските земи, както и за изпълнение на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията и на други обекти, за които се допуска принудително отчуждаване, за инвестиции по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, за създаване на нови или разширяване на границите на съществуващите урбанизирани територии, реализиране на инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на общините. Според местните власти посочените по-горе ограничения при разпореждането на земите от „остатъчния фонд“ и нерешителността да се разрешат проблемите с него водят до неизмерими загуби за местните общности твърде често се стига до прекратяване на договори за наеми, нежелание за осъществяване на дългосрочни инвестиции в селските райони, невъзможност за почистване на самозалесили се земи и така нататък. В становищата си те изразяват, че през изминалите вече почти 30 години от влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи бившите собственици и техните наследници са починали и новите наследници не могат да определят местоположението и реалните граници на имотите. Обезщетяването в редките случаи на постановено решение за признаване право на собственост може да остане с равностойни земи или компесаторни инструменти. Друг въпрос, който поставят местните власти, е решаването на казусите, свързани с неразпределено имущество на заличени стопански организации. Те изразяват принципна подкрепа за включването на процедури по срочно изясняване и актуване на собствеността върху неразпределеното имущество на заличените стопански организации ДЗС и прочее, с цел прекратяване на съществуващата безстопанственост и възможността това имущество да бъде предадено в собственост на местните власти и да бъде употребено за целите на местното развитие.

които предвиждат прехвърляне на общините на правото на собственост върху неразпределени сгради и съоръжения от имуществото на прекратените организации, но не и на земята, върху която те са построени и принадлежи към тях. Общините имат интерес от прехвърлянето и на земята, защото само чрез нея биха могли да реализират икономическата изгода за териториалната общност от прехвърлянето на собствеността върху сградите. Голяма част от съществуващите сгради са полуразрушени и общините не могат да отделят ресурс за ограничаване на посегателствата върху тях. В тази връзка местните власти считат за неоснователен мораториума за разпореждане с тези имоти от страна на общините, също заложен в Преходните и заключителните разпоредби. Друг съществен момент, който засяга общините, е съответствието на Законопроекта със Закона за общинската собственост. Според тях той следва да се разглежда като специален закон по отношение на Закона за общинската собственост, съдържащ специалните правила за придобиване, упражняване и разпореждане с правото на собственост на общината по отношение на земеделските земи.

Също така смятат, че чл. 65 създава принципен проблем, засягащ общинската собственост върху земеделски земи. Според тази разпоредба земеделските земи се ползват от собствениците и от ползвателите въз основа на актове, регистрирани в Общинската служба по земеделие. Тоест за да ползва общината собствените си земеделски земи, трябва да регистрира в Общинската служба по земеделие акта, с който е придобила правото си на собственост. От Националното сдружение на общините считат, че текстът следва да се приведе в съответствие с целта му – участие в масивите за ползване на земеделски земи може да има само лице, което е регистрирало акта, въз основа на който е придобило право върху добивите от земеделските земи. Отделно от това, в чл. 3, ал. 4 от Законопроекта областният управител е посочен като орган по опазване на селскостопанското имущество и като такъв има правото по чл. 371, ал. 1, т. 2 да учредява право на преминаване през земи от общинския поземлен фонд при липса на съгласие между заинтересованите собственици. Това според местните власти е хипотеза на недопустимо частично отчуждаване на общинска собственост върху земеделска земя в полза на частно лице, когато общината, представлявана от кмета, и собственикът на имота не са постигнали съгласие за учредяване правото на преминаване с договор. От Сдружението на общините изразяват своята подкрепа за осъвременяване на нормативната уредба по отношение опазване на земеделското имущество. Така разписаните разпоредби съответстват на наложилата се в страната обичайна практика на фона на тоталната неприложимост на Закона за опазване на селскостопанското имущество, като предлагат органите на МВР също да бъдат включени при изпълнението на разпоредбите по опазване на земеделското имущество и установяването на вреди. своето становище Националното сдружение на общините в Република България подкрепя усъвършенстването на процедурата по разпределение на пасищата, мерите и ливадите в посока съгласувано разпределение на имотите от общинския и държавния фонд съответните землища, като предлага да се обмисли запазването на досегашната практика наемната цена да се определя въз основа на средното годишно рентно плащане за съответното землище за предходната година, без да се налага възлагане на пазарна оценка от независим оценител. Подкрепя включената в Законопроекта процедура за замяна на държавни с общински земеделски земи в случаи, свързани с реализиране на проекти за социално-икономическото развитие на общината и/или необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение в съответствие със Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост. Във връзка с всички тези и други предложения за допълнителни коментари, прецизиране на текстове и конкретни разпоредби Ви призовавам, колеги, да подкрепим предложението за удължаване на срока за изработване на единен законодателен акт, широкото му обществено обсъждане и представянето му в Министерския съвет във вид, който да дава цялостни и недвусмислени решения при регламентирането на поземлените отношения на територията на България. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ

заповядайте – имате думата за изказване. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Бързам да обявя, че ние ще подкрепим удължаването на срока на този законопроект не за друго, а за предотвратим евентуален хаос в поземлените отношения от създаването на закон, който ще въведе още по-голям хаос. Така че по-добре да прилагаме сега действащото законодателство, което се харесва и предпочита от много от браншовите организации, отколкото да създадем някакво недоносче, от което после да берем ядове. Изслушах всички колеги – преждеговорившите много добре разказаха историята на Законопроекта,

от годините, в които госпожа Танева беше министър. Тогава бяха предложили под гръмкото наименование „Кодекс“ да решим проблемите с поземлените отношения в страната. страната. Последваха дълги дискусии, обстойно проучване на световния, на европейския опит, за което се похарчиха немалко пари, за което следващият министър предаде материалите в прокуратурата, между другото, но оттам все още няма отговор – има ли престъпление, или не при разходването на тези пари за проучване на световния опит. В края на краищата след дълги проучвания на нашия и на световния опит отново сме в задънена улица, отново искаме удължаването на срока по изработването на този законопроект. След като служебният министър Христо Бозуков предаде материалите в прокуратурата и се застопори работата по Законопроекта,

Сегашният министър Порожанов определи работата на своите предшественици по този законопроект като пълна боза. Бозата все още продължава, защото стилът, по който сме избрали да работим по този проект, е сбъркан. Сбъркан, защото всичко сме оставили в ръцете на браншовите организации с идеята те да намерят консенсусен вариант по Законопроекта. Отново ще цитирам: „Законът ще се гледа само ако има пълен консенсус с бранша“ – думи на госпожа Танева на събирането на асоциациите в „Златни пясъци“. Уважаеми колеги, такъв консенсус не е имало и няма да има. Няма как да има пълен консенсус, когато участниците в процеса са на диаметрално различни позиции. Няма как да има консенсус, когато в играта участват дребни и едри собственици. Няма как да има консенсус, когато в играта участват дребни и суперголеми ползватели.

водата. Илюзия е да намерим пълен баланс в интересите в тази толкова сложна система. Не ми е изказването за намирането на пълния баланс между браншовите организации – такъв няма да има. В целия закон, който сега е представен, на който искаме да удължим срока, за да продължат разискванията, ясно личат позициите на отделните браншови организации, много ясно личат интересите на едните и интересите на другите организации. Която организация е по-силна, по-мощна, по-богата и по-шумна, си постига интересите и остават малките, дребните организации, на които не им се чува думата, които нямат пари да отидат до града, камо ли да участват в медии и да си защитават позициите. Нашата идея да прехвърлим всичко на бранша и да чакаме консенсус е неработеща. Изказването ми е за друго, уважаеми колеги. В целия законопроект аз не виждам къде е държавата. Не виждам къде е позицията на държавата България, която иска да въведе определен ред в поземлените отношения, и не на последно място, подчертавам, какъв тип земеделие иска да развива нашата държава оттук нататък в много дългосрочен план. Няма я позицията – стратегическата, политическата, визионерската, в този проект, а той не е частен. В Законопроекта, освен браншовите организации, участва и самата държава, която определя посоката на развитие на земеделието за следващите 20, 30, 50 години. Това тук го няма. Първо, при условие че имаме нова Обща селскостопанска политика, при условие че реституционният процес е приключил и нашето земеделие влиза в качествено нова призивът ми към управляващите е, освен да прехвърляме Законопроекта на браншовите организации да се разберат, държавата да въведе свои репери, по които иска да се движи земеделието оттук нататък. Ако управляващите имат визия, идея как да се развива нашето земеделие, да излязат и да обявят от тази трибуна, в смисъл – поддържаме ли това статукво, което е сега, 2% от земеделските производители да обработват 80 на сто от земята на България; поддържаме ли това статукво да изнасяме само и единствено зърнени култури в непреработен вид, които нямат никакъв принос в брутния вътрешен продукт; продължаваме ли да внасяме плодове, зеленчуци и меса, или искаме да променим земеделието в България в смисъл – оттук нататък поне да заложим репери: приоритет в българското земеделие да са малките земеделски производители, овощарите, зеленчукопроизводителите, биологичното производство, семейното фамилно земеделие, или продължаваме да развиваме този тип земеделие.

Продължаваме ли да концентрираме земята в ръцете на шепа хора, или развиваме семейното, фамилното и малкото, средно земеделско стопанство в България? Ако в този законопроект намерят отговор въпроси, като: колко да е арендният срок, колко да е максимално арендуваната земя, колко да е максималната собственост, която може да обработва един земеделски производител, колко да е таванът – много важен въпрос, на субсидиите на земеделските производители, това до голяма степен ще предопредели и ще стане ясно каква е визията на управляващите за развитието на българското земеделие. Ако имате идея, моля, обявете сега оттук. Ако нямате, призивът ми към Вас е в този срок, който ще удължим сега до края на годината, да дадем ясни указания на Министерството на земеделието, какви репери, какви изходни позиции трябва да защитават те в преговорите с браншовите организации, така че държавната политика, стратегическото развитие на страната и на този сектор просто да са като водеща нишка в Законопроекта. Колегите много говориха, но имам чувството, че говориха като на работна група с предложения, параграфи, членове. Колеги, ние не сме на работна група! Ние сме в българския парламент – тук се правят политики, тук се правят стратегии за развитието на сектора. Ако управляващите искат да променят сегашното статукво от свръхконцентрирано стопанство към диверсификация, семейни, фамилни, малки и средни стопанства, към даване на приоритет на пренебрегнатите досега отрасли, като животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство, моля, призовавам управляващата коалиция да заложат такива параметри в този закон – по този път да се развива българското земеделие за дълъг период от време. Благодаря реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте.

и е свързан до голяма степен с увреждането на обществените отношения, свързани с устройственото планиране, бих искал да Ви запозная със становището на Камарата на архитектите в България. Във връзка с упражняване на своите функции по чл. 5, т. 1 и т. 6 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране ръководството на Камарата на архитектите в България счита, че тъй като Проектът на Закон за собствеността в поземлените отношения и опазване на земеделските земи в значителна степен урежда обществените отношения, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството

но смятат, че в Проекта директно са възприети буквално множество архаични разпоредби и институти от предходни законови и подзаконови нормативни актове, а би могло да се търсят значително по-добри и икономични съвременни решения в синхрон с останалото ни законодателство, и то най-вече в областта на устройственото планиране. Предлагат становище по конкретни текстове и части от Проекта. Разглеждат разпоредбата на чл. 5, според тях, на пръв поглед тя е насочена към създаване на допълнителни ограничения пред промяната на предназначението на земеделски земи за други нужди. Действително, съгласно чл. 21, ал. 2 от Конституцията на Република България, промяна на предназначението на земеделски земи „се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон“. чл. 5, ал. 1 от Законопроекта са изброени изчерпателно четири изключения от общата забрана при наличие, на които може да се промени предназначението на земеделска земя. Забраната в самата алинея обаче е за срок от седем години освен при наличие на посочените изключения. Тоест след изтичане на посочения срок промяна на предназначението на земеделска земя за други нужди може да се прави и без наличие на посочените четири изключителни условия, което едва ли е целта на съставителя на текста, и противоречи на други части от самия проект, което те разглеждат и по-обстойно. Според архитектите предложеният текст не само не дава допълнителна закрила на земеделската земя, но отваря възможност за промяна на предназначението ѝ отвъд допустимото по Конституция.

за поземлени имоти се определя с подробните устройствени планове – чл. 8 от Закона за устройство на територията. С оглед на това от Камарата на архитектите в България считат, че наличието на общ устройствен план не е достатъчно условие за промяна на предназначението на земеделска земя за други нужди. От друга страна, все още има части от територията на общините без общи устройствени планове. Там устройството е извършено с подробни устройствени планове. Тази хипотеза също трябва да намери своето решение. Тъй като този закон ще определя кои са изключенията за промяна на предназначението на земеделски земи по чл. 21, ал. 2 от Конституцията на Република България, целесъобразно е те, както и другите ограничения преди това, да бъдат уредени систематично на едно място. Според Камарата на архитектите в България предложеният проект посочва определени изключения от чл. 21, ал. 2 от Конституцията на различни места и с различно съдържание, което определено ще създаде проблеми при прилагането и тълкуването на Закона. Ръководството на Камарата на архитектите в България обръща внимание и на разпоредбите в Глава трета. Тази част от Проекта урежда уедряването на земеделските имоти чрез план за уедряване. Този план е особен вид устройствен план, тъй като, както е видно от разпоредбите на чл. 7 – 16 от Законопроекта, с него се променят границите на съществуващите имоти за постигане на заявените цели чл. 7, което впоследствие безвъзмездно се отразява в картата на възстановената собственост, кадастралната карта и кадастралните регистри. Планът за уедряване всъщност е план за изменение на картата на възстановена собственост, съответно на кадастралната карта и на кадастралните регистри. Този план освен това има транслативно действие – прехвърля собствеността върху уедрените имоти – чл. 12, ал. 3 от Проекта. Според архитектите цялата Глава трета следва да се преработи по следните причини: 1. Не става ясно кой е компетентният орган за одобряване на плана за уедряване. Органът, компетентен да да одобри плана за уедряване, следва да се посочи в Закона, а не с Правилника за прилагането му. 2. Член 12, ал. 1 от Проекта се посочва конкретен административен орган, който издава решение с определено съдържание въз основа на одобрения план за уедряване, без обаче да се посочва кой го одобрява. 3. Тъй като планът за уедряване може да представлява изменение на картата на възстановената собственост, както е на кадастралната карта и кадастралните регистри, могат да се предполагат различни компетентни органи за одобряването му. 4. Актът за одобряване на плана за уедряване представлява първичен акт спрямо решението по чл. 12 от Проекта, което е посочено, че може да се оспорва пред районния съд „само при наличие на несъответствие с одобрения план за уедряване“. Не се разбира актът за одобряване на плана за уедряване подлежи ли на обжалване и по какъв ред? 5. Не става ясно защо съобщаването на решението по чл. 12, ал. 1 от Проекта се извършва по реда на Гражданския процесуален кодекс и жалбата се разглежда от районния съд, след като за индивидуалните административни актове е приложим Административнопроцесуалният кодекс и са компетентни административните съдилища. 6. Решението по чл. 12, ал. 1 от Проекта, тъй като съгласно ал. 3 от същия текст замества и нотариалния акт между страните, би трябвало да съдържа всички реквизити на споразумението между собствениците по чл. 7. Тоест може да се разглежда като заместител на окончателен договор между страните по споразумението. Страните обаче съгласно ограничението по чл. 12, ал. 2 от Проекта не могат да оспорват несъответствието между изразената от тях воля в споразумението и тази отразена в решението. 7. Не става ясно, ако уедреният имот се състои от бивши имоти на различни собственици, как се уреждат отношенията между тях в новия уедрен имот. Поради липса на регламент изглежда ще се прилага чл. 9 от Закона за задълженията и договорите, включително и за имотите от държавния и общинския поземлен фонд, което отваря врати също за недоразумения. 8. Не става ясно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от Проекта предвижда ли преместване или заличаване на селскостопанските пътища, които са публична държавна или публична общинска собственост. 9. С чл. 10, ал. 1 от Проекта се създават неоправдани ограничения пред сключването на правни сделки между частноправни субекти – страни по споразумението. 10. От определението в чл. 7 от Проекта се подразбира, че предпоставка за изработване и одобряване на плана за уедряване е споразумение между собствениците, тоест по инициатива на засегнатите собственици. собственици. Така планът за уедряване не би трябвало да засяга права и интереси на трети лица. От предложената разпоредба на чл. 15 от Проекта обаче може да се предполага, че може да има план за уедряване, който не е по споразумение между самите собственици. 11. Според предложения чл. 9, ал. 2 от Проекта одобреният план за уедряване се отразява в кадастралната карта и кадастралните регистри, но основанието за промяна на собствеността според чл. 12, ал. 3 от Проекта е решението по чл. 12, ал. 1, което е последващо. кадастралната карта и кадастралните регистри вече се отразяват вече възникнали права, а не предстоящи. Налице е противоречие с основни принципи на кадастъра. 12. След като одобреният план за уедряване се отрази в кадастралната карта и кадастралните регистри, остава неясно какви скици ще се издават към решенията по чл. 12, ал. 1. От Камарата на архитектите в България отбелязват още, че предложената уредба на особени договори за възмездно ползване на земеделски земи е необходимо отново да се анализира внимателно и да се прецизират текстовете. Твърде много и твърде съществени са отклоненията от общото договорно право. Те считат, че с посоченото в чл. 124 от Проекта е нецелесъобразно държавата и общините да могат да доказват правото си на собственост върху земеделски земи с няколко различни акта. Би трябвало държавата и общините да имат единен регистър за всички свои имоти и еднообразен начин – документ за удостоверяване на собствеността си. Материята, обхваната в чл. 123 и чл. 124, следва да се уреди в Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост. Предложената разпоредба на чл. 126 от Проекта създава неравнопоставеност на различни видове собственост и противоречи на Конституцията на

От Камарата на архитектите в България са предоставени конкретни предложения за редакция на текстовете. Предлагат разпоредбите на чл. 264 – 265 от Проекта да се преработят изцяло с оглед

и към чл. 283, ал. 1, т. 8 от Проекта, свързани със спирането на административното производство, което всъщност е уредено в чл. 54 от Административнопроцесуалния кодекс. Според представителите на Камарата на архитектите Законопроектът въвежда допълнително твърде общо и трудно подлежащо на контрол основание за спиране на административно производство. Предложеният текст дава възможност Комисията да спира производството при всяка възникнала неяснота до нейното изясняване, без спирането да е обвързано със срок за изясняването или с някаква конкретика по отстраняването на неяснотите, което би било недопустим подход. Относно чл. 283, ал. 1, т. 7, буква „а“ от Проекта възможността административен орган да отменя или изменя (отзив, преразглеждане) свое решение би трябвало да се подчини на общите правила на Административнопроцесуалния кодекс чл. 91, чл. 99 и чл. 156 от АПК. Така както е въведена в Законопроекта, се дава възможност на административния орган по всяко време да може да преразглежда издадените от него актове, което руши правната стабилност. Относно чл. 283, ал. 1, т. 7, буква „б“ от Проекта следва да се намери различен законодателен подход. Става дума за действащи стабилни индивидуални административни актове, издадени въз основа на отменени нормативни актове. От всички направени коментари става ясно, че разпоредбите на Законопроекта следва да бъдат синхронизирани с останалото специализирано законодателство, регламентиращо обществени отношения, свързани с устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство. Това би могло да стане, като Законопроектът се подложи на широко обществено обсъждане, като се вземат под внимание компетентните становища на браншовите и отделните професионални организации. В тази връзка призовавам колегите да подкрепят предложения Проект за решение за удължаване на срока за изготвяне и предоставяне на единен законодателен акт, който да урежда поземлените отношения в тяхната цялост. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Янков. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Госпожо Танева,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Исках да направя изказване, за да отговоря на господин Абазов, но виждам, че той вече не е в залата. Няма да мога да отговоря на всички, защото някои квалификации бяха просто обидни за работата на който и да е било. Уважаеми колеги, казаха се много мотиви за това как трябва да подкрепим този проект на решение и те бяха верни. Във всеки един от изказалите се, включително и от политическите сили, които са извън ГЕРБ, каквото и обаче да кажем, истината е една, че в този си вид предложеният законопроект от Министерството на земеделието, храните и горите не отговаря на необходимостите в сектора и е очевидна нуждата от неговата преработка. Консенсус винаги може да се постигне, когато инициаторът на законодателството, авторът на законодателството, успее да убеди участниците в процеса за това, каква е целта на Законопроекта. И ако тази цел е е държавническа, стратегическа за развитието на сектора, няма проблем да бъдат убедени участниците в тези отношения за това, че трябва да действа подобно законодателство.

естествено, и е редно ние да подкрепим Министерството този срок да бъде удължен, за да им дадем време да поправят това – бележките, които са получени, а и самата им визия как трябва да бъде в окончателен вид предложеният законопроект. Всички мотиви са верни. Истината е, че няма какво друго да направим, освен да удължим срока. Затова моля да подкрепите Проекта за решение, за който по молба на Министерството, с доклад, внесен през Министерския съвет, колеги народни представители са направили предложение за удължаването на срока.

РЕШЕНИЕ за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.),

В Решението на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов

в т. II думите „28 февруари“ се заменят с „31 декември“.“ Моля, режим на гласуване.

народните представители Искрен Веселинов, Валентин Касабов, Георги Колев и Христиан Митев от 21 февруари 2019 г. и народният представител Полина Цанкова от 22 февруари 2019 г.

РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по икономическа политика и туризъм Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Избира Валери Симеонов Симеонов за член на Комисията по икономическа политика и туризъм.“ Има ли изказвания?

Втори: „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна на състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Освобождава Елена Стефанова Аксиева като член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.“ Има ли изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване

и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Елена Стефанова Аксиева за член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.“ Изказвания?

внесен от Министерския съвет на 29 юни 2018 г. На свое редовно заседание, проведено на 12 юли 2018 г., Комисията по здравеопазването разгледа Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г., № 802-00-32, внесен от Министерския съвет на 29 юни 2018 г. На заседанието присъстваха: заместник-министърът на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса госпожа Жени Начева, временно изпълняващата длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Йорданка Пенкова и други гости. Разглежданият отчет беше представен от госпожа Жени Начева. През отчетния период структурните звена в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса и във второстепенните разпоредители от по-ниска степен (РЗОК) изпълниха функционалните си задължения в съответствие с относимото европейско и национално законодателство здравноосигурителна каса. Функционирането на системата се реализира съобразно изискванията за стриктното спазване на бюджетната дисциплина, на правилната координация и субординация на административната дейност и законосъобразността на процесите при електронното отчитане на дейността на договорните партньори. Превантивната роля на извършената през 2017 г. контролна дейност е отчела положително въздействие, което се изразява в по стриктно изпълнение на алгоритмите на клиничните пътеки, подобряване качеството на медицинската дейност и на работата при воденето на документацията и организацията в лечебните заведения. Като траен показател през отчетния и предходни периоди се очертава нарастването на разходите за лекарствени продукти, дължащо се на навлизането на нови, скъпи молекули, както и на ежегодното нарастване на броя на здравноосигурените лица, обърнали се към системата. Наблюдава се ръст и на броя на болните с редки заболявания. В тази връзка в заключителната част на разглеждания отчет е посочена необходимост от създаване на специален (държавен) фонд, който да подпомага финансирането на редките болести. Изтъкнато е предимството на стимулирането на медицинските специалисти към предписване на генерични лекарствени продукти чрез образователни програми за предимствата на генеричната политика. Като обществена институция, призвана по закон да защитава правата на здравноосигурените лица, и през 2017 г. Националната здравноосигурителна каса продължава да работи при пълна прозрачност, поставяйки в центъра на своята дейност пациента и неговите потребности. При обсъждането на отчета беше подкрепено от членовете на Комисията направеното от председателя на Комисията доктор Даниела Дариткова правно-техническо редакционно предложение по приложения проект за решение на Народното събрание за приемане на разглеждания документ. Редакционното предложение е в частта на посоченото правно основание за приемане на Проекта за решение, а именно: думите „чл. 30, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване“ да се заменят с „чл. 30, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване“. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ – 12, „против“ – няма, „въздържал се“ – 8, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение за приемане на Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г., № 802-00-32,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Заместник-министър! И през 2017 г. дейността на Националната здравноосигурителна каса относно лекарствената политика цели, от една страна, обезпечаването с лекарства за хуманна употреба на всички здравноосигурени лица, а от друга страна, повишаване на контрола по предписване и отпускане. В тази връзка е направено следното: адаптиране и въвеждане в действие актуализациите на Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък на всяко 1-во и 16-о число на месеца; адаптиране и въвеждане в действие актуализациите на Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания. Като неделима част от своята дейност Националната здравноосигурителна каса извършва и през 2017 г. актуализации в редица база данни. Актуализирани са данните в регистрите „Лекарства“, „Болести“, „Производители“, „Връзка лекарство – болест“. Изготвени са множество справки и анализи относно потреблението на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Към 31 декември 2017 г. Националната здравноосигурителна каса, респективно районните здравноосигурителни каси са сключили договори с 2469 аптеки. Към 1 януари 2017 г. Националната здравноосигурителна каса е заплащала 1692 лекарствени продукта, включени в Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък, а към 31 декември 2017 г. броят нараства на 1714. От 1 април 2017 г. Националната здравноосигурителна каса заплаща общо 3016 медицински изделия на 180 производители. През отчетния период контролните органи на районните здравноосигурителни каси са извършили 4291 финансови проверки по отпускане на лекарствени продукти в аптеките. С констатирани нарушения са завършили 61% от общия брой проверки. Наложените санкции са в размер на 375 хил. лв. И през отчетния период се запазва тенденцията за увеличаване на разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и храни за специални нужди. Причините са комплексни – от една страна, навлизането на нови по-скъпи молекули, както и ежегодно нарастващият брой на здравноосигурени лица, включващи се към системата на Националната здравноосигурителна каса. Увеличената продължителност на живота също дава отражение върху разхода за медикаменти. Наблюдава се и нарастване на средния разход на едно здравноосигурено лице, обърнало се към системата. Броят на болните с редки заболявания също се увеличава през отчетния период. В тази връзка възниква необходимостта от създаване на специализиран държавен фонд, който да подпомага финансирането на редките болести. С цел оптимизиране на разходите, е необходимо стимулиране сред лекарите на генеричното предписване чрез образователни програми за предимствата на генеричната политика. Успешно проведените преговори за отстъпка от стойността на скъпо струващите медикаментозни терапии, заплащани от Националната здравноосигурителна каса, дадоха възможност да бъдат възстановени значителни суми. За отчетния период договорените отстъпки са в размер на 161 млн. лв. Необходимо е да бъде регламентирана възможност за предоставяне на отстъпка в натура. Тази мярка определено би мотивирала притежателите на разрешително за употреба на лекарствените продукти за по-добро участие в процедурата по договаряне на отстъпки.

реплики. Други изказвания? Имате думата, уважаеми доктор Папашимов.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Начева – заместник-министър на здравеопазването, уважаеми колеги! Ще се спра на тази част от Годишния отчет за дейността на Здравноосигурителната каса, която касае денталната медицина. Средната осигуреност с лекари по дентална медицина, оказващи първична, извънболнична дентална помощ, през 2017 г. е един лекар на 1133 здравноосигурени лица. Спрямо предшестващата година това представлява увеличение от 0,9%. За 2016 г. осигуреността е един лекар на 1143 здравноосигурени лица. Това е свързано както с увеличението на лекарите по дентална медицина от 6489 на 6503, така и с намаляване броя на населението, което е здравноосигурено в България.

от един лекар на 986 здравноосигурени лица, на един на 936. каса – Търговище, продължава да има най-малка осигуреност, въпреки увеличението с 1,1% – на един лекар там се падат 2128 здравноосигурени лица, като през 2016 г. на един лекар са били 2106. Въпреки увеличението в средната осигуреност в страната, диспропорцията по този показател между различните здравноосигурителни каси, се забелязва една тенденция, че в по-големите градове има по-висока осигуреност на здравноосигурените лица. Делът на здравноосигурените лица, получили дентална помощ през 2017 г.,

в тези два региона, съответно от 32,5 на 31,9 и от 30,1 на 29,8.

През 2017 г. средно за страната са отчетени 0,59 дейности при 0,55 за предхождащата година. Това е увеличение със 7,45, което се дължи на увеличението на този показател във възрастовата група над 18 години – с 10,7%, въпреки че при здравноосигурените лица под 18 години този процент е намалял с 2,9%. Това увеличение се дължи най-вече на факта, че от месец септември 2016 г. до месец декември 2017 г. има увеличен брой на процедурите при здравноосигурените лица над 18 години – от 2 на 3. От посетилите първична извънболнична дентална помощ през 2017 г. всяко здравноосигурено лице е получило средно по 2,43 лечебни дейности, което увеличение е с 8,3 спрямо предходната година. Увеличението и тук се дължи на увеличения брой дейности, полагащи се на здравно осигурените лица над 18 години.

Тези районни здравноосигурителни каси са с най-висок показател както във възрастовата група над 18-годишна възраст, така и в тази до 18 годишна възраст. Този показател, диференциран по възраст за здравноосигурено лице до 18 години, е 2,84 дейности, като бележи намаление от 0,8% спрямо 2016 г., а

Различията в отчетените дейности за възрастовите групи се дължат основно на нееднаквия обем пакети при здравноосигурените лица над 18 години

и при здравноосигурените лица до 18 годишна възраст четири дейности за целия период. Средно отчетният брой дейности „обтурация“ за здравноосигурени лица над 18 години увеличава стойността си с 12,3% – от 0,40 за 2016 г. на 0,45 за 2017 докато при здравноосигурените лица до 18 години той е понижен с 2% – от 0,56 на 0,55 за същия период. И тук увеличението при децата над 18-годишна възраст отново се дължи на увеличения брой дейности, отпускани от Здравноосигурителната каса, който се увеличава от две на три

Той е с 48% по-висок от средния за страната и бележи увеличение спрямо предходната година с 1,1%. Средно отчетеният брой дейности „екстракция на зъб“ на здравно осигурени лица над 18-годишна възраст е увеличен с 4,3%. Това увеличение, пак ще повторя, се дължи на увеличения брой манипулации, които се полагат на здравноосигурените пациенти над 18-годишна възраст за 2017 г. Средно отчетеният за страната брой дейности „пулпит“ или „периодонтит“ на временен зъб на 100 здравноосигурени лица до 18-годишна възраст е намалял от 7,76 за 2016 г. на 7,32 за 2017 каса – Смолян, със стойност 12,59 за 2017 г., което е със 72% над средния за страната, въпреки намалението му спрямо предходния разглеждан период с 9,1%. Средно отчетеният брой дейности – пулпит или пародонтит на постоянен зъб, това е най-високо платената дейност от Здравната каса, бележи намаление със 7,7% – от 7,19% за 2016 г. здравноосигурени лица до 18-годишна възраст на 6,64% за 2016 г. Тук можем да направим един извод че има увеличена профилактика, че има по-ранно диагностициране, и бройката на лица, лекувани от пулпит на постоянен зъб, е намаляла, което е тенденция към подобряване. Средният брой отчетени дейности на лекар по дентална медицина през 2017 г. е 668, което е увеличение с 6,5% спрямо 2016 г., когато са били 627. Това увеличение се дължи на променения брой договорни дейности за възрастовата група над 18 годишна възраст от последните 4 месеца на 2016 г. до края на 2017 въпреки другите фактори, влияещи в обратна посока на изменението на показателя – увеличеният брой на лекарите по дентална медицина и намаленият брой на здравноосигурените лица. Най-много отчетена дейност на лекар по дентална медицина има в РЗОК – Благоевград: 955, което е с 43,1% над средното за страната. В РЗОК София-град лекарите по дентална медицина са отчели най-малко дейности през двете години – 479 за 2016 г. и 521 за 2017 което пак е в пряка връзка, че осигуреността в София-град е по-висока, отколкото в другите районни здравноосигурителни каси, затова тази бройка е по-малка. Осигуреността с лекар по дентална медицина, оказващ хирургична дентална помощ, през 2017 г. е един лекар на 71 527 здравноосигурени лица при един лекар на 75 676 за 2016 г. Най-голяма осигуреност има в РЗОК – Видин. Тя е един лекар на 16 311 здравноосигурени лица. Средно отчетеният брой лечебни дейности по пакет „Детска извънболнична дентална помощ“ за страната е 17,7 дейности на 1000 здравноосигурени лица през 2017 което е увеличение с 2,61% спрямо 2016 г. Анализът на изменението на обемите и структурата на отчетените дейности от изпълнителите на извънболнична дентална помощ за 2017 г. спрямо 2016 г., при запазен пакет от дейности на здравноосигурените лица до 18 години и различен пакет дейности за здравноосигурени лица над 18 години от две на три, за който НЗОК заплаща, показва следното: средната осигуреност с лекари по дентална медицина, оказващи първична извънболнична дентална помощ, през 2017 г. е един лекар на 1133 здравноосигурени лица. Спрямо предшестващата година това представлява увеличение. И през двата разглеждани периода почти всяко четвърто здравноосигурено лице е получило дентална помощ, като делът на здравноосигурените лица, получили дентална помощ

Вследствие на увеличения брой договорени лечебни дейности през 2017 г. за здравноосигурените лица над 18-годишна възраст от две на три, се наблюдава увеличение на относителните показатели за отчетените дейности в тази възрастова група, свързани с двете лечебни дейности, а това са обтурация и екстракция. Това води както до увеличение на отчетните дейности при здравноосигурени лица над 18-годишна възраст, така и до общо увеличение на отчетните дейности от лекарите по дентална медицина за отчетения период. При най-високо платената дейност – пулпит или пародонтит на постоянен зъб, се наблюдава намаление на стойността на показателя със 7,7%, както и отчетливо открояване с много високи стойности на показателя за РЗОК – Благоевград, който е съответно със 160%. Средният брой отчетени дейности е намалял с 0,4% през 2017 г. Този показател се откроява със своята висока стойност в РЗОК – Видин: 108,6%, която е с 340% над средната за страната, въпреки намалението от 2,8% спрямо предходната година. Искам само накратко да се спра и на контрола, който е оказан. В лечебните заведения

на здравно осигуряване. Първо, осигуряване на финансова стабилност и обезпеченост на здравната система; стабилизиране на здравноосигурителния модел и започване поетапна демонополизация на Здравната каса, която мисля, че стартира много успешно през миналата година. Второ, провеждане на балансирана и интегрирана национална лекарствена политика, осигуряваща финансова стабилност, обезпеченост на системата чрез реализиране на следните мерки: - регламентиране на мерки за наблюдение на лекарствени продукти за ограничаване на износа и реекспорт, в който, мисля, всички станахме съучастници – необходимост с цел осигуряване своевременен достъп на българските пациенти до лекарствена терапия; - въвеждане на механизми за осигуряване на лекарствени продукти при липса или недостиг на такива на българския пазар и постигане на по-голяма ефективност при договарянето на отстъпки при лекарствени продукти; усъвършенстване на реимбурсната и ценова политика в областта на лекарствената политика чрез въвеждане на ясни правила за участниците на фармацевтичния пазар с цел постигане на по-висока финансова стабилност и обезпеченост на системата; системата; - проследяване на ефекта от терапията с лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно непатентно наименование, включени срочно в Позитивния лекарствен списък предпоставка за извършване на оценка на безсрочното им включване в Позитивния лекарствен списък, основа на доказан терапевтичен ефект, изключително важно; разработване на фармакотерапевтични ръководства по всички клинични специалности с оглед по-ефективно лечение; - създаване на Национален регистър на медицинските изделия, заплащани с обществени средства, с цел по-висока ефективност и контрол; стартиране и провеждане на електронен търг за доставка на лекарствени продукти, което ще допринесе за намаляване на себестойността; - предприемане на подготвителни действия за стартиране на електронен търг за доставка на медицински изделия; разработване на нормативни промени за регламентиране на милосърдната употреба на неразрешени лекарствени продукти по хуманни съображения за определени групи пациенти; - усъвършенстване на системата за оценка на здравните технологии чрез реформа в организационната структура, кадрови ресурс и правомощията и задълженията; подобряване и повишаване ефективността на здравноосигурителния модел се обвързва с критериите за качеството на медицинските дейности с достъп до финансов ресурс от Националната здравноосигурителна каса; иницииране на обществен дебат относно демонополизацията на Здравната каса; - развитие на механизми за осъществяване на подбор при избора на изпълнители на медицински услуги и финансирани от Националната здравноосигурителна каса въз основа на Националната здравна карта; промени в пакета на болничната дейност с цел изваждане на дейности в извънболничната дейност; - усъвършенстване на механизмите на остойностяване на медицинските дейности, отчитащи всички компоненти, включително и труда на медицинския персонал;

изграждане на Национална здравна информационна система посредством използването на новите технологии в областта на електронното здравеопазване с цел подобряване качеството и ефективността в процеса на здравеопазване; изграждане на електронен запис, електронно досие на пациента, електронна рецепта и електронно направление; национално внедряване на единен пациентски идентификатор – изключително важно; - осъществяване на трансграничен обмен на здравни данни между България и другите членове на Европейския съюз; подобряване на достъпа и качеството на медицинска помощ; - осигуряване приложението на Националната здравна карта, с която се определят и планират потребностите на населението от достъпна от достъпна извънболнична помощ като инструмент за преодоляване на регионалния дисбаланс; - подобряване на достъпа до първична медицинска помощ чрез промяна в съотношението на финансиране, с превес на плащането за дейност, а не капитация; справяне с проблема на незаетите практики чрез оптимизация и стимулиране на работата; - предоставяне от НЗОК, съвместно с държавната и местната власт, на дежурни кабинети за медицинска помощ извън работно време на общопрактикуващите лекари; усъвършенстване на механизмите за стимулиране на общопрактикуващите лекари, работещи в практики с неблагоприятни условия; - подобряване на достъпа до специализирана медицинска помощ чрез увеличаване броя на направленията и разширяване на обхвата на специализираната извънболнична помощ; стимулиране на функционално обединение на лечебни заведения за болнична помощ на регионален принцип за по-ефикасно здравно обслужване; създаване на стимули за преструктуриране на легла за активно лечение в легла за продължително лечение. Мога да продължа с още доста примери. по този начин ще се оптимизира дейността на Здравноосигурителната каса и ще може този ресурс да бъде пренасочен към онези области, където нямаме необходимия достъп и добро медицинско обслужване. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми доцент Иванов. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Доктор Джафер, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! С риск да прекъсна „Одата на радостта“ от разглеждането на този отчет за дейността на Здравната каса съм длъжна да кажа няколко според мен важни неща.

където са същинските проблеми. И днес задаваме отново въпроса така, както го поставихме и миналата година: госпожо Стоянова, кога Комисията по бюджет и финанси ще благоволи да разгледа докладите за 2016 г. и 2017 г.? Комисията по здравеопазването направи необходимото, разгледа и гласува тези отчети. Нима всичко в системата на здравеопазването е добре, всичко е подредено и няма нужда от анализ?! Целта на законодателното усилие да се изискват такива отчети е да се направи анализ за този период. А сега, уважаеми колеги, за тези, които не са в темата и не знаят подробностите, бих искала да се върна малко назад и да припомня – 2017 г. е времето на абсолютната законодателна вакханалия в областта на здравеопазването, времето на пълния управленски хаос. Управители на Здравната каса са били господата Глинка Комитов, един временно изпълняващ длъжността – доктор Митко Петров, и професор Плочев – трима за една година. Председатели на Надзора са били Ваньо Шарков, Кирил Ананиев и Жени Начева. Този отчет препотвърждава, че отчетите на Здравната каса не представят истинското финансово състояние на здравната система. Това е годината, в която се оформя проблемът с огромния размер на неразплатените разходи към чужди лечебни заведения. В края на тази година управителят на Здравната каса тогава постави въпроса с неразплатените над 240 млн. лв. огромна сума. Не става въпрос за 240 лв., става въпрос за 240 милиона неразплатени от българската Здравна каса към чужди лечебни заведения за лечение на български граждани! Смисълът на този дебат и на тези отчети е да се направи анализ и да се видят тенденциите. Над 65%, например, от тези неразплатени разходи, са за покриване на разходи по Европейската здравна карта, на пътуващите български граждани за спешна и неотложна помощ. Едва 10% са за така наречения документ S2 за планово лечение, около 14% от тези неразплатени са средствата, които получават за своето лечение временно пребиваващите, консулските служби, представителите на командированите и така нататък. В този смисъл, ако принципите на обективност са водещи, госпожо Стоянова, Вие би трябвало да сте разгледали този отчет и да не го приемете в Комисията по бюджет и финанси. Може би затова не внасяте този отчет и не го разглеждате?! Що се отнася за отчета по дейността, той би трябвало да показва усилията на Надзорния съвет за решаването на проблемите в системата, за вземането на оперативни решения, които да смекчат, например, проблемите с надлимитната неплатена дейност, огромна сума също за този период – 2017 г. И тук идва резонният въпрос – какво надзирава всъщност Надзорният съвет на Касата? Не трябва да забравяме, че Надзорният съвет и Националната здравноосигурителна каса просто са платци, но здравната политика, здравните решения трябва да се вземат от Министерския съвет, респективно от Министерството на здравеопазването. Здравната каса винаги е имала много сложна дилема – да удържи разходите в рамките на бюджетните параметри, гласувани в Народното събрание, но и да покрие очакванията, претенциите, изискванията на пациентите да получават високотехнологични и диагностични лечебни диагностични лечебни процедури. Дали това се осъществява – отговорът е по-скоро не. Това разбрах аз от изказванията, от докладите, от тезите, които развиха преди мен говорещите. Отново обаче идват въпроси на дневен ред при всеки отчет, при всеки бюджет, при всеки случай, когато освобождавахте някой или назначавахте някой на тези важни постове, които изброих преди малко. Идват въпросите за управленията на Здравната каса, за начина на вземане на решения, за това кой носи отговорност за тези взети решения, за бъдещето на Здравната каса, на здравноосигурителния модел и здравната система въобще. И в този смисъл идваме отново до въпроса: какво става със здравноосигурителния модел? Само припомням, че Народното събрание възложи на здравния министър да представи нов здравноосигурителен модел. За всеобща приятна изненада той каза, че е готов с два модела, които бяха презентирани. След това на блицконтрол стана ясно, че се работи по трети модел. Напоследък се лансира идеята, че има четвърти модел. Какво става със здравноосигурителния модел, кога той ще бъде представен, обсъден и приет? Проблемите на здравната система очевидно се задълбочават, защото това, което конкретно мога да кажа за този отчет за дейността на Здравната каса, би изглеждало така. Там в преамбюла „Отчетът за дейността на Здравната каса за 2017 г. е подчинен на мисията и целите на институцията.“ Точно за това става въпрос – да се върнем отново към темата за мисията и целите на тази институция. Това би трябвало да е сериозният разговор днес. Не трябва да забравяме обаче, че дори в този отчет е написано, че често променящата се нормативна среда тогава е съществена пречка за вземаните решения и за резултатите, които в края на краищата се отчитат. Единственото може би положително нещо, което се е случило в този период, през 2017 г., е това, че са договорени отстъпки за лекарствените продукти и това е тенденция, която продължава и по-нататък. Но сега ще Ви зачета становище на Фискалния съвет по отношение на този отчет. Там е казано, че планирането на разходите трябва да се подобри, като се увеличи точността на приходите и на разходите; че високотехнологичните дейности и лечебни методи трябва да се въвеждат, но липсват качествени критерии, трябва да се приложат нови подходи и методи за предотвратяване на източването на Здравната каса; че липсва система за оценка степента на състоянието на пациента при хоспитализация и при изписване; че е нужно да се създадат и въведат критерии за оценка на своевременност, ефективност, адекватност и качество на медицинската помощ. Дотук с констатацията на един Фискален съвет, който Вие сте избрали и в чието мнение трябва да се вслушвате. Благодаря Ви за вниманието. Ние очакваме да се получи сериозна дискусия, защото проблемите на здравната система касаят всеки български гражданин, а очевидно е, че те са сериозни. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо заместник-министър Начева! Аз искам да се спра накратко на няколко момента от Годишния отчет, касаещи болничната помощ и по-скоро дейността на Здравноосигурителната каса като страна по договора. Искам Искам да внеса едно уточнение – все пак да не забравяме, че ние разглеждаме отчета за дейността, а не за финансовата част на Касата. От отчета става ясно, че функционирането на системата е било в духа на стриктното спазване на бюджетната дисциплина и в стремежа да има правилна координация на административната дейност. Точно тези два основни момента дават възможност да се направят детайлни анализи на причините, които могат да водят до проблемни ситуации в дейността на изпълнителите на медицинска помощ, както и съответно за реакция срещу неблагоприятните тенденции. В този смисъл, доста добър вариант е е с цел анализ как е проследен пътят на пациентите над 18-годишна възраст, които са със социално значими заболявания на сърдечносъдова система, белодробна система, ендокринна система и други, за които Касата, така или иначе, заплаща диспансерно наблюдение в извънболничната помощ, а от друга страна, са насочени и след това стават част от приетите за лечение в лечебни заведения и стават обект на болничната помощ. Това е за сравнени периоди за 2016 г. и 2017 г.

както и на броя на хоспитализациите, увеличение при други – близо 40%, и нулеви хоспитализации при около 20% от тези групи заболявания. сравнителен анализ вече може да даде конкретна насока относно необходимите превантивни действия, за това в коя методологична група какво може да бъде предприето или коригирано, особено когато става дума точно за тези социално значими заболявания. Контролната дейност трябва да продължи да се усъвършенства, за да се намали един доста неприятен момент в цялата дейност – броят на необоснованите хоспитализации. Трябва да се отчете, че нормативно регламентираните медицински дейности в направление „болнична медицинска помощ“ бяха осъществявани през 2017 г. в доста динамична обстановка, обстановка, в многобройни промени на нормативна уредба. Имаше някои стандарти, които отпаднаха – по анестезиология, по хирургия. Въпреки това, според отчета извършените проверки явно са оказали своя дисциплиниращ ефект в посока на подобряване на качеството на медицинската помощ, подобряване на качеството на водената медицинска документация и намаляване броя на определени хоспитализации спрямо предходни периоди. Разглеждайки представените данни за анализирания период обаче, могат да се направят и някои препоръки за предстоящия отчет за дейността през 2018 г. От графиките, представени в отчета, се вижда, че в броя на проверените ИЗ-ета (истории на заболяванията), тоест медицинската документация, която съпровожда пациента, когато е приет в едно лечебно заведение, в броя на тези проверени истории на заболявания има големи разлики, дори между съпоставими по обем региони. Например в Пловдив са проверени близо около 46 хиляди истории на заболявания, а във Варна – малко над шест хиляди, а Пловдив и Варна са съпоставими като обем, като региони. По същия начин Кюстендил и Монтана са с около 20 хиляди проверени ИЗ-ета за 2017 г., а в Разград и Търговище – по около две хиляди. В град Добрич например са проверени само 100. Ясно е, че това ще се отрази и след това на намерените нарушения. В Пловдив са намерени над 900 сгрешени истории на заболявания, докато примерно в Силистра и Добрич са единични бройки. По същия начин стои и въпросът с цялостно неизплатените клинични пътеки поради различни грешки. В Ловеч, Шумен, Благоевград са по над 120 непризнати клинични пътеки, съответно неплатени на изпълнителите, докато в Добрич, Монтана и Търговище са нула.

контролна дейност на съответната регионална каса, дали има проблеми с административната комуникация между изпълнителите на медицински дейности в определения район и съответната каса, или пък самите лекари или изпълнители на медицински дейности са по големи нарушители спрямо тези, които са в други региони. Така че би трябвало в тези сравнителни данни да се представят да се представят не по абсолютни стойности, а процентно за всеки район, и тогава да бъдат сравнявани, за да може да има анализ на причините за тези различия в съответните райони. И вече така, по този начин направен отчет, би бил основа за някакви необходими корективни действия спрямо дейността на областта. Благодаря.

в Клуба на народния представител е изложена експозиция на детски рисунки по Европейския проект „Комуникационна кампания за популяризиране на туристическите дестинации в България“. В конкурса са участвали 250 рисунки, които представят детското виждане за природни и исторически обекти и обичаи. В кампанията, организирана от Министерството на туризма, са участвали 17 общини от цялата страна. Изложбата ще бъде в Народното събрание до 5 март.